Sada prelazimo na 3. točku. To je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, drugo čitanje P.Z. br. 686; Taj zakon je u drugom odnosno prijedlog je u drugom čitanju. Pozivam predstavnika Vlade, ovdje je ministar, ministra LJubičića. Želi li se uvodno obratiti Saboru. Ministre izvolite. Hvala lijepa potpredsjednice Sabora. Poštovane dame i gospodine. Evo ja ću za početak samo reći a dozvolite mi citirati jednu staru dubrovačku. Kaže ta dubrovačka otprilike ovako: «Tko dava vele dava. Tko srce dava svega sebe dava.» A danas su ovdje ljudi s nama koji daju svoje srce, koji daju svoju dušu. Ja ih danas ovdje srdačno pozdravljam. To su naši udomitelji, članovi zapravo udruga udomitelja koji su došli danas podržati ova dva zakona i evo da ih pozdravimo lijepo. Nije veliki pljesak, ali njima nikad ne treba pljesak. Oni nisu pod svjetlima reflektora, ali ono što rade Hrvatska im duguje. Evo dozvolite mi u nekoliko riječi da se naravno osvrnem na ovaj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi sa Konačnim prijedlogom zakona. Ja ću samo ukratko iznijeti obzirom da smo imali zapravo već raspravu na 26. sjednici dakle 15. lipnja ove godine. Nakon te rasprave pa reći ću skoro sa punim koncenzusom, sa velikom, velikom većinom glasova je taj zakon i prihvaćen. Samo ću dakle taksativno nabrojati što on donosi. Naime on donosi zapravo stvaranje preduvjeta za kvalitetniji, učinkovitiji i pravedniji sustav socijalne skrbi. To je ono uistinu po čemu sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj želi i hoće biti prepoznat, a to je kvaliteta, učinkovitost i pravednost. Da bismo to postigli i da bismo zapravo omogućili da imamo te preduvjete, da imamo još bolje onda smo na prvo mjesto stavili pojednostavljenje postupka ostvarivanja različitih prava sa nakanom da je što je moguće više smanjimo administraciju i administrativni pristup. Što to znači? To znači da smo sa postojećih 17 prava koje ovoga trenutka naši građani mogu ostvariti željeli smo zapravo skratiti postupak. Željeli smo omogućiti da naši stručni djelatnici u centrima socijalne skrbi što je moguće manje rade sa papirima a što je moguće više rade sa ljudima. Jer zapravo sukus čitavog sustava socijalne skrbi je upravo rad sa ljudima. Naravno ovdje su i pretpostavke za informatizaciju sustava jer ako imate 17 različitih prava onda naravno izuzetno je teško to informatički povezati na razini čitave države i upravo zbog toga smo ušli u objedinjavanje prava kojih bi evo po našem prijedlogu bilo 8. Želim jasno reći da je, da su ove naše ideje koje smo iznijeli u cijelosti prihvaćene i od strane struke. Kada govorim o njoj govorim o Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika. Prihvaćene su od Sindikata i poslodavaca što se vidjelo i jednoglasnom potporom Gospodarsko-socijalnog vijeća ovoga zakona. Ali očito i iz ovoga Doma što se isto tako vidjelo praktično punim koncenzusom u glasovanju. Druga odredba koju smo implementirali u zakon je da se doplata za djecu više ne smatra prihodom. Naime ona se izuzima iz ukupnog prihoda obitelji pri izračunu pomoći za uzdržavanje višečlane obitelji. To je u skladu sa nacionalnom populacijskom politikom koju smo predstavili, koju je Vlada predložila a Sabor u cijelosti prihvatio. I to je uistinu nešto što mislim da predstavlja veliki iskorak u sustavu socijalne skrbi. Uvodimo i neke nove elemente ili reći ću nova prava. Prvo pravo koje će evo i naše udomitelje jako, jako zanimati a to je sustav patronaže. Znate najgore je kada nešto radite i uistinu to jako dobro radite, ali osjećate da ste sami. Da nemate zapravo podršku od relevantnih institucija ili primjerice od struke. Sa patronažom kao izvan institucijskim oblikom skrbi želimo omogućiti da naši stručni djelatnici ne samo iz Centara za socijalnu skrb, nego i naših domova, Domova za psihički bolesne osobe, Domova za djecu bez roditeljske skrbi. Ali i domova za stare i nemoćne, da izlaze vani na teren i pomažu svim onim oblicima koji se nalaze izvan institucije, a to znači i udomiteljima. To znači, kada udomiteljska obitelj zatreba pomoć logopeda, kada zatreba pomoć nekog rehabilitatora da li to psiholog može zatražiti i mora dobiti i to je ta patronaža koju praktično želimo uspostaviti koja će naravno biti ponajprije vezana za one koje imaju određeno tjelesno ili mentalno oštećenje ali i za sve zapravo druge profile korisnika. naravno za ovo su se trebali stvoriti i određeni preduvjeti. Ja ću još jedanput kazati jedan podatak koji se mora danas reći i koji se zapravo, koju naša javnost mora čuti. 2004. godine na žalost, reći ću na žalost, zatekli smo situaciju da u niti jednom domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi nije bilo psihologa, nije bilo psihologa. Dakle, mislim to je jedan minimum stručnoga rada. To su djeca koja ili s jedne strane su dakle napuštena nebitno o kojem razlogu govorimo koja su izgubila zapravo svoje roditelje, a koja su potom smještena u institucije ili nisu našle adekvatnu udomiteljsku obitelj ili zapravo nisu ušle u proces posvajanja. Na drugoj strani imamo zapravo tu i zlostavljanu djecu, posebnu jednu kategoriju. I za njih zapravo nismo imali psihologa 2004. godine. Ja danas sa ponosom mogu reći, da mi u Hrvatskoj više nemamo niti jednog doma za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nema psihologa. I upravo zato danas možemo razgovarati o tome da ti psiholozi izlaze vani i pomažu i udomiteljskim obiteljima što je naravno predmet drugog zakona i o tome ću se osvrnuti i nešto kasnije. smo, evo koje sam zapravo htio kroz ovaj zakon na neki način i legalizirati je financijska potpora studentima koji su korisnici stalnog smještaja u domovima socijalne skrbi. Vi znate da smo još 2005. godine počeli sa tim programom. Dakle, stipendiranja na neki način svih studenata koji su bili korisnici domova. Ja želim jasno kazati da danas želimo što je moguće veći broj studenata. Mi smo se evo za početak ograničili za one koji upisuju fakultete. ja želim jasno danas kazati da ćemo te svoje aktivnosti proširiti i na udomiteljske obitelji, ali naravno ne za fakultete jer ih malo ima, nego za srednju školu. I to će biti jedan od naših iskoraka koji želimo predvidjeti i za iduće razdoblje. Konačno, tu su pretpostavke za osnivanje strukovnih komora u sustavu socijalne skrbi. Kao što znate, do 2005. godine praktično nismo imali sa izuzetkom psihologa, nismo Naravno, to je izazvalo i čitav niz mogućnosti da se manipulira, da se nešto ne radi dobro, da ovaj segment struke ne čini kako treba itd. Upravo zbog toga moramo osnažiti struku, jer snažna struka s jedne strane bit će zapravo preduvjet kvaliteti sustava. Naravno, s druge strane nalaze se oni koji pružaju usluge izvan institucijski koji nisu vezani za struku, a koji su zapravo najbolji kontrolni mehanizam. I upravo u interakciji između ljudi koji se nalaze u sustavu, koji zapravo poput dakle dakle udomitelja i ljudi koji izlaze kao stručne osobe napravi se praktično jedna simbioza i time naravno za boljitak sustava. I na kraju, uveli smo zapravo novo pravo o kojem se jako puno govorilo i iza kojega evo i osobno stojim i mislim da uistinu je to ogroman iskorak kao jedna od rijetkih zemalja koja to ima. To je pravo na status roditelja što će biti vezano za djecu sa najtežim oštećenjem. Dakle, tu je mogućnost za jednog od roditelja bez obzira da li je on zaposlen ili nije. Ako nije, tada će dakle ostvariti pravo na taj status i naravno pravo na ostvarivanje pune starosne mirovine. Želim ovdje samo još istaknuti nekoliko stvari koje smo nakon prvoga čitanja i nakon rasprave koja je u konačnici i provedena na Gospodarskom socijalnom vijeću, ali i ovdje u Hrvatskom saboru. Usvojili smo nekoliko pa reći ću kvalitetnih primjedbi. Recimo primjedba Gospodarskog socijalnog vijeća koja apsolutno stoji, u predzadnjim izmjenama i dopunama 2003. godine, a to je da pravo na naknadu do zaposlenja mogu ostvariti tjelesno ili mentalno oštećene ili psihički bolesne osobe starije od 15 godina. Tada se zapravo nije praktično usvojilo da je to samo nakon srednje školskog obrazovanja. Mi sada dodajemo da to može biti i nakon osnovno školskog, ali i visoko školskog obrazovanja. Dakle, naprosto ne želimo raditi određene razlike obzirom na obrazovanje koje se steklo, odnosno na školu. Ovdje je bilo isto tako govora o terapijskim zajednicama. jedan klub zastupnika je inzistirao da se unutra definiraju terapijske zajednice. Sam rekao zašto ne, možemo ih definirati i zapravo po prvi puta u zakonu jasno definiramo terapijske zajednice i naravno stvaramo podlogu, zakonsku podlogu da se praktično mogu u podzakonskom aktu točno definirati uvjeti koje će terapijske zajednice morati ostvarivati. Ono što kada smo zapravo govorili o statusu roditelja njegovatelja isto tako što smo u međuvremenu detaljnim iščitavanjem vidjeli, a to je da da ostaje zapravo iz zakona nedorečeno da li će se starosna mirovina i kada će se bolje rečeno starosna mirovina ostvariti. Evo i to smo dakle jasno definirali riječima da dakle status roditelja njegovatelja i nakon punoljetnosti djeteta dakle se ostvaruje. Znači, dok takva potreba traje, odnosno do dana ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. Drugim riječima, roditelj njegovatelj dok traje potreba za brigu o djetetu imat će taj status, ako naravno navrši i ispuni zahtjev za starosnu mirovinu temeljem statusa njegovatelja ide u punu starosnu mirovinu. mislim da je to zapravo apsolutno na tragu reći ću razumnih razmišljanja evo koja su sada u cijelosti implementirana i u konačni prijedlog zakona. Evo, ja se iskreno nadam da ćete još jedanput poduprijeti i to u punom konsenzusu ovaj zakon, jer uistinu ono što je unutra predstavlja veliki dobitak i sa sustav socijalne skrbi. Ali ono što je najbitnije za današnje današnje ali i buduće korisnike sustava socijelna skrbi. Hvala. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem gospodine ministre. Raspravu su proveli o ovom prijedlogu Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za obitelj, mladež i šport i izvještaje sa tih rasprava i zaključke dobili ste na klupe. Otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Prvi su na redu klubovi. Obzirom da je nenadano ukinuta stanka vidim da predstavnici klubova nisu ovdje. Dakle, bio je klub IDS-a kolega Kajin, klub HSS-a kolegica Lalić i klub HDZ-a kolegica Caparin. Oni gube pravo na raspravu. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu kolegica Lucija Čikeš. Gospođo zastupnice, izvolite. Zahvaljujem. Potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo, gospodin ministar je u svom izlaganju rekao da je zaista i u prvom čitanju došlo do apsolutnog konsenzusa glede izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi. Ja bih rekla da je to samo jedan dio dokle je inače socijalna skrb sa svojom rekordnom uznapredovala. I gotovo da je ovo doba prekretnica u socijalnoj skrbi. Socijalna skrb jednostavno što je pod vodstvom ministra Ljubičića i Vlade doveli su do programa decentralizacije sustava socijalne skrbi, utemeljili su socijalnu skrb na programima prevencije institucionalizacije, utemeljili su socijalnu skrb na temeljima deinstitucionalizacije. A da bi sve ovo mogli implementirati u praksi neminovno je bilo da do nekih promjena i da dođe do izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi. Dakako da smo došli i do razmišljanja i već se počinju utemeljivati kako referalni centri i metodološki centri diljem Hrvatske koji će preuzeti funkciju edukatora za sve ostale one koji nedovoljno koji nedovoljno još prihvaćaju novine u području socijalne skrbi. Da bi se oslobodilo centre za socijalnu skrb, znamo koliko imaju tih do sada, ima se pravo iziskuje svoj jedan administrativni postupak da bi se jednostavno oslobodilo te djelatnike koji toliko vremena troše na administriranju došlo je do smanjivanja ovoga objedinjavanja svega na sedam prava. I ako još k tome dodamo i osmo pravo a to je roditelj njegovatelj. Na taj način se smanjila administracija, na taj način su dobili više vremena da se posvete onom korisniku kojima je socijalna skrb neophodna u određenom trenutku da ga potpomognu i što prije vrate u društvo i kao vrijednog i ravnopravnog člana zajednice u kojoj žive. Pored ovog kažemo da smo sva ta objedinjavanja će još više biti uspješnija i još bolje će se provoditi znamo li da smo uveli program informatizacije svih centara za socijalnu skrb. Ne samo da će oni biti međusobno povezani nego će biti i povezani sa svim onim institucijama koje će pomoći u rješavanju određenog problema kod potencijalnog klijenta. Tako će biti povezani i sa centrima za zapošljavanje, biti će povezani i sa gradskim i općinskim uredima za socijalnu skrb kao i sa županijskim uredima za socijalnu skrb. Novina u ovome svemu jest da u programu decentralizacije ustanove, znači lokalna zajednica dobiva veće ovlasti. Lokalna zajednica će biti ta koja će kreirati svoju socijalnu skrb, koja će određivati prioritete i na temelju toga dakako pružati socijalnu skrb. Dakako, budući da se i sama bavim i uski odnosno neposredan moj interes rada su djeca ometena u duševnom i tjelesnom razvoju, ovaj iskorak na pravo na status roditelja njegovatelja je veliki iskorak. Mi znamo da oni najteže oštećeni koji 24 sata ovise o roditelju jako će pomoći kako djetetu kvalitetnije živjeti a na taj način će pomoći i u mnogome se roditelju. Kažem, uspostavljanje patronaže, znači ne samo da je roditelj njegovatelj nego pored toga može koristiti sve ono što ustanove socijalne skrbi u njegovom području imaju. Znači, može kod kuće koristiti sve programe rehabilitacije, sve pomoći, sve ispomoći u kući a upravo to pruža ta to pruža ta patronaža i upravo toliko da stručni radnici dolaze u tu obitelj kako ispomoć djetetu tako ispomoć samom roditelju, pa u nekim slučajevima pomoć i cijeloj obitelji kad se nađe u kriznoj situaciji. Da bi smanjili pritisak na institucije koja je na kraju krajeva i jedno od najgorih rješenja, koja bi rekla je na jedan način sputava čovjeka, ubija u njemu onu slobodu koju inače može konzumirati kad je van ustanove. Znači, osmislili su se svi oni programi i prevencije institucionalizacije povremenog boravka u ustanovi, cjelodnevnog boravka, poludnevnog boravka, vikend programa pa čak boravljenje u ustanovi zajedno sa roditeljem u svrhu i edukacije a u svrhu kažem i pomoći i terapije djetetu. Ovaj program je uvelike, kažem sve ustanove koliko ih imamo i mislim da je u Hrvatskoj imamo 26 ustanova za rehabilitaciju sada to na jedan način dragovoljno mogu ali ne moraju pružati. Međutim, one ovim zakonom su obvezne to uspostaviti i takve programe i svim potencijalnim klijentima koji oko njih žive omogućiti im takvu terapiju. Ovdje da ni ne napominjemo koliko je od velike važnosti što ste stavili pod svoje okrilje i pomoć djeci studentima, što ste im omogućili na taj način da se ne moramo, ja živim u sredini gdje se to uglavnom oslanja na donatore. Oni sada imaju svoju potporu i ako će studirati i željeti završiti imaju mogućnost. Dodatak do zaposlenja. Znamo da djeca sa smetnjama u razvoju teško završe ponekad i osnovnu školu, pa još malo teže završe i srednju školu ali kako je za nas rekla bih malo više sretne koji nemaju te poteškoće teško naći posao, za njih je još teže naći posao a kad imaju nadoknadu ovakvu zagarantiranu dok ne nađu posao to im uvelike olakšava i njima, daje im jedno pouzdanje, samopouzdanje, jedno samopoštovanje a na jedan način i rasterećuju roditelje toga. Ja ne bih mogla ništa reći nego sigurno da podržavam u cijelosti ovo i znam da ćemo kad uspostavimo ove pilot županije koje se trebaju uspostaviti radi novih programa socijalne skrbi doći do uskoro i do novog Zakona o socijalnoj skrbi koji će vjerojatno imati i veće i jače pomake u korist klijenata svima kojima je potrebito. Hvala. podsjećam da se primjenjuju odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona …/Govornik se ne razumije./… i amandmanima. Sljedeće na redu za raspravu, gospođa zastupnica Ruža Lelić. Izvolite gospođo zastupnice. gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo, ja na početku moram odmah reći da se u ovom sustavu zato što su to činjenice, da se u ovom sustavu doista zadnjih godina puno napravilo. A govorim to i stoga da svi oni koji koji su naslovljeni na ovaj vrlo važan i osjetljiv sustav vide da se o njima skrbi i brine kontinuirano. Pa bih samo spomenula reformu socijalne skrbi i ovaj zajam od 47 milijuna eura gdje je učešće Vlade 14 milijuna eura. Znači, značajan novac za reformu socijalne skrbi iz čega su se napravili bitni jedni pomaci koji se čine i činit će se u budućnosti, da izgradnja 13 novih objekata, adaptacija 13 postojećih i poboljšanje uvjeta 57 domova. Zatim bitno je spomenuti što je i sam ministar rekao koliko je bilo oskudica kadra u ovom sustavu. Da je od 2004. do 2007. zaposleno 446 novih radnika, da su primljeni pripravnici, njih 150. Zatim automobila 135 i puno toga još. Ono što bih htjela reći da evo po izvješću Svjetske banke u Hrvatskoj se izdvaja oko 4% bruto društvenog proizvoda za podmirenje raznih socijalnih davanja, a dobroj ciljanosti kako je istaknuto koliko sam pročitala potrebno bi bilo samo oko 0,7% odnosno jednu i pol milijardu kuna. I da mi izdvajamo više po tome, tako od Austrije, Italije, Njemačke, Slovačke, Poljske i Mađarske. I zbog toga da su se pokazale znači neke ipak slabosti u sustavu mada naši djelatnici, ja mogu to odgovorno reći jer s njima surađujem zaista dugi niz godina, da rade odgovorno i savjesno svoj posao, pokazale su se neke slabosti znači da smo imali previše administriranja, da nismo imali dovoljnu ciljanost prema određenim ugroženim skupinama, da su korisnici i to je zaista, svakodnevno ljudi se obraćaju s tim tvrdnjama, da su postali korisnici ovisni o pomoćima i da u biti se naslanjaju samo na pomoći, često puta odbijaju posao ili nisu zainteresirani za rad. Znači razvili smo jednu ovisnost o pomoćima. Da ne vraćaju ništa zajednici na račun toga što dobiju. I da lokalne vlasti nisu do sada imale utjecaja na tome koliko se dijeli i kome se dijeli. Intencija znači ove reforme i ovog zakona da sve to promijeni i da stvorimo jedan sustav koji je učinkovit, koji je racionalan i koji je dostupan onima koji tu pomoć zaista trebaju, a da spriječi primanje naknade onima koji to ne trebaju. Evo danas, kada smo govorili o ovome, izmjenama Obiteljskog zakona vidjeli smo da smo tamo uzimali u obzir cjelokupnu imovinu i mislim da bi i za socijalnu pomoć trebalo uzimati u obzir cjelokupnu imovinu potencijalnih korisnika. No ono što svakako smatram vrlo bitnim u ovom zakonu i ponovit ću mada se i do sada isticalo, to je zato što je to jedan zaista značajan pomak, to je roditelj njegovatelj. Do sada smo imali do sedam godina tri tisuće i 506 korisnika i sa polovicom radnog vremena dvije tisuće i 673 korisnika takvih naknada. Znači svi oni moguće, ukoliko ispunjavaju ove kriterije iz članka 77.a moći dobivati naknadu kao roditelj njegovatelj. Mislim da će to biti zaista bitna pomoć tim obiteljima i da će i ovo kako je ministar istakao da je zaista bitno da će oni moći ostvarivati znači, tu ne samo kao dosada da se to odnosilo na djecu, nego da će moći sve i punoljetnosti znači i dalje dokle god takva potreba traje, dok ne ispune uvjete za starosnu mirovinu. Mislim da je to zaista jedan bitan pomak i pomoć osobama, obiteljima koje takvu pomoć trebaju. Ovdje su mi evo, vidimo od prvog do drugog čitanja da je ovdje u članku 59.a napravljeno zaista jedan isto, baš sam i razgovarala sa našim djelatnicima iz centra za socijalnu skrb, i oni su rekli da je to zaista bitan pomak, jer dosada oni koji su imali završenu osnovnu školu nisu imali naknadu, i oni koji su završili visoku školu. Znači sad smo to pravo proširili za osnovnu školu, a ipak je takvih najviše za srednju i visoko školsko obrazovanje. I tu smatram da zaista bitnim pomakom. Vidimo da bitni pomak je svakako i sigurnost jedna, primanje naknada sada i za studente. A koliko sam razumjela ministra da će to biti prošireno i na srednju školu. Evo činjenica je i znamo koliko se puta skupljalo i razne humanitarne akcije kako bi se izgradili domovi i olakšalo nekako toj djeci da mogu nastaviti školovanje. Prema tome, i to je jedan vrlo bitan pomak. Ono što je svakako važno i što olakšava položaj u obitelji da prebrode svoje poteškoće svakodnevne, to je sigurno ova patronaža. Ali ja bih spomenula ovdje i savjetovanje i pomaganje u članku 77.i gdje kaže da u svim znači tim teškim situacijama bilo da se radi o samcu ili obitelji, savladavanje teškoća bilo da su vezane za bolest, starost, smrt člana obitelji, probleme odgoja djece, invalidnošću, uključivanju u svakodnevni život, znači sve takve situacije teške i često puta teško savladive od strane pojedinca ili obitelji sada će se imati jedna stručna pomoć. Također je bitno da se i ove jednokratne pomoći kada se zatreba, vidimo da su to mislim široka prava i mogućnosti, da će imati, da se radi …/Govornik se ne razumije./… rođenja djeteta, školovanju djeteta, bolesti, smrti člana obitelji, elementarne nepogode, nabave osnovnih predmeta za kućanstvo i tako odjeća, obuća. Znači da kod svih takvih potreba da je pojednostavljen takav postupak i da će lakše moći ostvariti svoja prava. I evo na kraju bi samo rekla da podržavam ovaj zakon i mislim da će on doprinijeti daljnjoj daljnjoj učinkovitosti sustava socijalne skrbi uz sve ove mjere koje sam do sada navela. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, kolegice i kolege. U svojoj raspravi želim postaviti nekoliko dilema na koje u ovom tekstu nažalost ne nalazim jednoznačne odgovore. Najprije bih se osvrnula na dijelove obrazloženja prijedloga zakona koji su prihvaćeni u odnosu na prvo čitanje. Radi se naime samo o dvije primjedbe koje zadiru u suštinu ali koje značajno ne poboljšavaju sam zakonski prijedlog. Ostale prihvaćene primjedbe odnose se isključivo na nomotehničko uređenje teksta zakona. Spominje se i djelomično prihvaćanje primjedbe pravobraniteljice za djecu, no čitanjem odredbe stavka 3. članka 121.c nisam naišla ni na što što bi imalo bilo kakve veze s tekstom obrazloženja, pa čak ni broj članka u ovom tekstu izmjena nije točno naveden, tako da nemam pojma o čemu se ovdje govori. Među prijedlozima koji nisu prihvaćeni nekorektno je što čitav niz primjedbi ne samo što nije prihvaćeno, nego nije ni spomenuto, a kamoli obrazloženo. govoreći o osnovici za utvrđivanje socijalnih davanja koje iznosi 400 kuna i nije se mijenjala 6 godina mislim da bi odredba kojom se ona utvrđuje u određenom postotku mjesečne plaće ili iznosa troškova života u RH bila daleko bolja od sadašnje odredbe kojom visinu te osnovice određuje ministar. Doista je nejasno zašto predlagatelj sličnu primjedbu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nije uvažio, pa čak ni obrazložio zašto je nije uvažio. Također se kaže da o primjedbama Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nisu prihvaćene jer prijedlog da se zakonska terminologija uskladi s tzv. Sheratonskom deklaracijom zahtijeva opsežnu intervenciju u zakonski tekst što bi uvelike otežalo njegovu primjenu i to je kao konačno obrazloženje zašto primjedbe Odbora za ljudska prava nisu prihvaćene. No, nisu prihvaćene ni ostale vrlo konkretne primjedbe toga Odbora bez ikakvog obrazloženje iako među njima ima vrlo kvalitetnih prijedloga kao što je već spomenuta visina osnovice, alimentacija u članku 20. odredbe o ulozi centara socijalne skrbi, nekretnina korisnika i kompliciranosti pravne forme zbog kojih mnoge osobe koje imaju uvjete za korištenje prava i socijalne pomoći, ta prava ne koriste iako su na rubu egzistencije bojeći se da ne izgube svoje vlasništvo. Uvažavajući obrazloženje predlagatelja da je cijena stalnog smještaja korisnika u instituciji puno viša od troškova koje ima obitelj naknadu za roditelje njegovatelje ipak može biti povećana jer bi to još uvijek bilo puno manje nego da se korisnik smjesti u instituciju. Naime tim povećanjem bi se omogućilo mnogim roditeljima da prevoze dijete na terapije i slično što ne mogu ako su im primanja mala pa su prisiljeni da dijete ostave u instituciji jednostavno zato jer sami ne mogu, nemaju sredstava za takve prijevoze i na taj način državi itekako povećavaju troškove, tako da mislim da ni ovo obrazloženje sasvim ne drži vodu. Što se tiče posljedica koje proizlaze iz ovih izmjena Zakona nejasno je primjerice na koji način će smanjenje broja prava njihovim objedinjavanjem ili bolja ciljanost prava preciznijim definiranjem uvjeta bitno poboljšati sadašnji Zakon, odnosno što se ovim izmjenama konkretno poboljšava u korist korisnika i njihovih obitelji. točkom 7. da podizanje kvalitete stručnog rada se dobiva podizanje kvalitete stručnog rada davanjem mogućnosti osnivanja strukovnih komora, stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi. Nije mi jasno kako će to konkretno osjetiti korisnici. Pitanje je kako uostalom i kada i na koji način će se i hoće li se uopće osnovati komore, kada će se i hoće li donijeti zakon o njihovom ustrojstvu, nadležnosti i načinu rada pa je onda u ovom trenutku iluzorno govoriti o konkretnom poboljšanju s obzirom da će biti kad bude i ako bude i pitanje hoće li doista biti stvarno stvarno poboljšanje. Evo, hvala lijepo. zašto neki prijedlozi jesu prihvaćeni, a neki nisu predlagatelj se nije potrudio …/Govornik se ne razumije./… skoro ni jedan prijedlog koji je došao iz redova oporbe. To su manje-više rasprave sa radnih tijela, a očito u ovom Saboru nije bitno što se je predlagalo ili na što se je upozoravalo, nego tko je to radio. Tako je ministar recimo zaboravio odgovoriti i obrazložiti zašto nije se očitovao u primjedbama i prijedlozima o tome da popravak ustroja i sustava socijalne skrbi je zadnji trenutak da se napravi jer količina nejednakosti, posebice u financiranju, zbog nepostojanja jednakih pravila za sve nema ni a ni bu. Upozoren je bio i da je veliki problem ljudima u centru na terenu kada korisnici prava moraju dati u zalog, odnosno svoju imovinu i da se poslije njihove smrti pojavljuju osobe koje nisu imale obavezu uzdržavanje tih ljudi i potražuju imovinu, jer država redovito gubi tu imovinu i bilo je predloženo da ovim Zakonom i taj dio bude riješen, nije u drugom čitanju, nema ni govora zašto. Možda nismo bili dovoljno jasni. Veli da će biti manje administriranja. Samo provedba ovog prevođenja nekoliko prava u jednom pomoć za uzdržavanje uz stalnu pomoć će zatražiti nekoliko desetaka tisuća novih rješenja, upravnih postupaka. Živjela birokracija, administracija kroz ljeto u centrima za socijalnu skrb. I naravno da ministar nikad neće u Prijedlog zakona, u obrazloženju zakona napisati da je Gospodarsko socijalno vijeće raspravljalo i dalo potporu Zakonu, to čujemo tek u zadnjih 2, 3 mjeseca samo usmenim obrazloženjem jer to je njegov odnos prema Gospodarsko socijalnom vijeću da se ne udostoje napisati u obrazloženju zakona. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Biserka Perman. Izvolite. Jedino što još mogu zaključiti temeljem ovoga je da zapravo namjera predlagatelja i nije bila neko stvarno poboljšanje u sustavu socijalne skrbi, nego još jedno kozmetičko prepariranje postojećeg Zakona, ne znam možda u svrhu predizborne kampanje. Hvala. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem. Za raspravu na redu sljedeći kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite kolega Kajin. Dobro kaže Pero da su svake godine izbori, svima bi bilo bolje, međutim činjenica jeste da se ovim zakonskim rješenjem ne ukida niti jedno socijalno pravo. Dapače uvode se neka nova. Po mom sudu osnovna zamjerka je što je Vlada trebala osigurati veća sredstva, ne samo ovih 23 milijuna kuna. Vlada je trebala ponuditi po mom sudu jedan cjeloviti zakon, a ne ovaj zakon kroz izmjene i dopune jer ima toliko tih primjedbi da je ova materija zaslužila jedan cjeloviti tekst, ali bez obzira na sve ovaj zakon kao što bi rekao Pero, je dobar ako ni zbog čega a onda zbog ovih 13,4 milijuna kuna koje se osiguravaju za status roditelja njegovatelja. Ovaj zakon je dobar zbog ovih 576 tisuća kuna za pravo na skrb izvan obitelji i ovaj zakon je dobar ako ni zbog čega drugoga i zbog ovih 9 milijuna 39 tisuća kuna za stalnu pomoć izuzimanjem doplatka na djecu. Ukupno temeljem ovoga zakona državni proračun će iduće godine morati osigurati 23 milijuna kuna. 23 milijuna kuna ako to podijelimo sa 7,3, 7,4 koliko je danas euro, to je danas negdje oko 3 milijuna eura. Nije mnogo, ali ljude koji će dobiti neku povišicu taj iznos će zasigurno veseliti. Osobno ja smatram da je trebalo osigurati jedan veći iznos. Riječ je zapravo o onim kategorijama ljudi kojima je pomoć u ovoj zemlji i najpotrebnija. Jasno u Hrvatskoj imamo nekih 270 tisuća nezaposlenih, u ovoj zemlji imamo 600 i neznam koliko, 20 i li 30 tisuća umirovljenika koji primaju penziju ispod 2 tisuće kuna. U toj kategoriji od 600 tisuća umirovljenika je 370 ili 360 tisuća tzv. novih umirovljenika i oni su ja bih rekao uz ove kategorije koje tangira ovaj zakon, zapravo primarni nacionalni problem ili interes bolje rečeno. Ako smo s druge strane socijalna država, ako smo pravična država, ako smo osjetljivi na unesrećene onda taj novac ne bi po mom sudu trebao biti neki problem i 23 milijuna kuna doista nije neki reprezentativan iznos. Svi mi znamo neke ljude koji imaju takvu unesrećenu ili ne znam kako bi je nazvao djecu, i to za nas koji nemamo taj problem je naprosto strašno. Ti ljudi žive sa tim svojim k rižom, sa tom svojom sudbinom i na tome im se na neki način treba diviti. Možda je samo jedna nesreća veća od ove, da vam se dijete oda ne znam toj drogi i da vam u svojoj 20-toj godini od ove doze premine. I zato tražim da se naprosto uvede taj rat narko mafiji. Neki uspjesi su zabilježeni prošli tjedan, to je dobro, ali sada vidimo kako se dijeli tih 23 milijuna kuna. Na strani 32 32 to doista treba citirati. Roditelji koji su u radnom odnosu i ostvaruju naknadu za dopust do 7 godine djetetova života 2 tisuće kuna mjesečno, naime ukoliko je korisnik smješten u ustanovu, tamo mu se omogućuje ostvarivanje više vrsta usluga, primjerice fizikalna terapija, radna terapija itd. što je jedan od značajnih čimbenika koji utječe na cijenu smještaja. Dalje se navodi da s druge strane roditelj koji bi ostvario pravo na status roditelja njegovatelja bio usluga koja ostvaruje korisnik na smještaj u ustanovi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi može ostvariti kao posebno pravo stoga iznos od 2.855,00 kuna koji je predviđen za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja nije jedino davanje koje obitelj s korisnikom ostvaruje. Primjerice tako obitelji mjesečno ostvaruje i pravo na osobnu invalidninu u iznosu od još tisuću kuna tako da tih 2.800,00 i toliko kuna penje se na 3.800,00 kuna. Ono što je po mom sudu posebno urgentno ili potrebno to je da se regulira gradnja domova socijalne skrbi kojima se pružaju ne znam ove usluge stanovanja, dnevnog boravka, prehrane, brige o zdravlju, obrazovanje itd. itd. U Hrvatskoj prema ovim podacima imamo 69 takvih domova i ukupno u takvim domovima je smješteno 10 tisuća 115 korisnika. Uz to imamo i 84 domova drugih osnivača u pravilu jasno fizičkih osoba koje zbrinjavaju 3 tisuće 689 korisnika. Po mom sudu ti domovi su upravo onaj primarni ili osnovni problem i stoga što je takvih domova jednostavno premalo. Kao što je s druge strane, svi ćemo se složiti, premalo umirovljeničkih domova. Ponekad su takvi domovi usuđujem se reći, možda i veći prioritet od toga da li će neka naknada biti 50 ili 100 kuna veća, odnosno da li će penzija biti 50 ili 100 kuna veća, odnosno manja, s time jasno da se stare/nove umirovljenike o tome nemamo šta raspravljati, mora izjednačiti. Jednom riječju svi ćemo jednog dana ostariti, e sada je samo pitanje da li će svi imati doličan taj standard. I to bi trebalo po meni biti jedan od primarnih ne znam, socijalnih, društvenih i ne znam kakvih sve ne politika ili bolje rečeno ciljeva, da čovjek za pošten rad ima poštenu plaću i da prima sutradan u starosti poštenu mirovinu ili penziju, sve jedno. Da pojedinac sa smetnjama u razvoju isto tako ili tim teškim oštećenjima svog tijela o čemu je danas ovdje riječ, ima pravo na skrb, odnosno ako tu skrb na sebe preuzme roditelj, jer drži da mu je Bog naprosto podario takav križ, ostvaruje status njegovatelja. Na strani 21 ovdje se doslovce kaže da prema Zakonu o radu roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju može ostvariti pravo na dopust do sedme godine djetetova života ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, a sredstva se osiguravaju na teret ministarstva nadležnog za socijalnu skrb. Trenutačno 3 tisuće 506 takvih je osoba u Republici Hrvatskoj. Postoji određeni broj roditelja koji brinu o djeci s najtežim oštećenjima zbog čega je nužno da i nakon sedme godine kontinuirano danonoćno budu uz svoje dijete, prema važećim propisima iz radnog odnosa roditelju se omogućuje da nakon dopusta do sedme godine radi s polovicom punog radnog vremena no to nije dostatno za cjelodnevnu brigu itd. i ovim se zakonom sada uvodi ta mogućnost roditelja da ostvari pravo na status roditelja njegovatelja. Pravo na status roditelja njegovatelja temeljem čega se ostvaruje naknada može ostvariti jedan od roditelja u slučajevima kada je prema preporuci liječnika jasno educiran za izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata zbog potreba pružanja specifične njege svom djetetu, odnosno iznimno ako dijete ima takvo oštećenje da je zbog toga u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili kod djeteta postoji više vrsta težih oštećenja itd. itd. Ja osobno držim da je to jedan korektan pristup, dobar pristup i zato ovaj zakon upravo radi te jedne odredbe možda više nego radi ovih 23 milijuna kuna treba podržati. Ponavljam, u ovoj zemlji tisuće i tisuće ljudi traži smještaj u domovima raznog tipa sve do onih umirovljeničkih i to bi trebao biti jedan od proračunskih prioriteta da se osiguravaju sredstva za njihovu gradnju. obveza djece o nemoćnim roditeljima je jednako takva kao i roditelja o svojoj djeci, ali zbog sve veće fluktuacije radne snage iz Slavonije u Istru ili Zagreb, iz Dalmacije u Zagreb ili iz Like u Rijeku taj problem biti će gospodo sve urgentniji. Dobro je i to da se uvodi nov sadržaj prava na pomoć i njegu u kući tzv. patronaža kao jedan od izvaninstitucionalnih oblika pomoći, a koju pružaju jasno ovi stručni radnici u tim domovima socijalne skrbi o čemu je nešto više riječi na strani 22. 22. Ova usluga kažu koja ostvaruje tjelesno ili mentalno oštećena osoba, psihički bolesna odrasla osoba obuhvaća pružanje toga i toga. Za kraj još jedanput 23 milijuna kuna nije puno, ipak je nešto. Zakon valja pročistiti. To nije neki problem i treba pristupiti gradnji tih institucija u koje bi te osobe smjestili. Jednom riječju zakon mislim da je korektan i da ga treba kao takvoga podržati. Hvala lijepa poštovani kolege. Replika poštovani kolega Pero KOvačević. Izvolite kao takva iskazala tu socijalnu osjetljivost za ove probleme koji nažalost nisu mali i znamo kakva je situacija bila. Šteta je kažem što to nismo uspjeli ranije riješiti ali je očito i da kad se roditelji udruže s jedne strane i kad mediji s druge strane počnu voditi kampanju, jednu kampanju hvale vrijednu da se postigne onaj tražen rezultat što u ovome trenutku svakako je za hvalu. To je svakako sudjelovala je u tome i redakcija «24 sata» i drugi mediji koji su se uključili. I znači to je jedan od oblika gdje ljudi koji imaju određene probleme, koji su nezadovoljni određenim zakonskim rješenjima mogu znači prisiliti i Vladu i Hrvatski sabor da upravo radi ono za što je i uloga i Vlade Republike Hrvatske a također i samog Hrvatskog sabora jer je na kraju vidljivo da to nije i neki veliki iznos novca. To je 23 milijuna kuna. 23 milijuna kuna koji nije veliki iznos za, u odnosu na državni proračun koji je preko 108 milijardi kuna. To je sasvim druga situacija i moglo se to i ranije napraviti. Hvala lijepo. Hvala vama poštovani kolega. Završna riječ predstavnika predlagatelja. Riječ ima ministar Ljubičić. Izvolite gospodine ministre. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja sam moram priznati pažljivo slušao ovu raspravu. Samo želim naravno odgovoriti, prvo zahvaliti na i pohvalama koje sam čuo jer uistinu mislim da ovaj zakon zavređuje velike pohvale što uostalom zapravo dolazi i sa svih strana. Međutim dozvolite mi samo čisto da ne bi ostale stvari nejasne, odgovoriti na nekoliko zapravo stvari. Prvo bilo je rečeno da nismo unutra naveli da ima podršku Gospodarsko-socijalnog vijeća. Pa kada bi navodili zapravo s kojih sve strana smo dobili podršku vjerujte to bi bilo jako puno stranica. Ali možda kao podršku zašto ova Vlada stalno ističe Gospodarsko-socijalno vijeće? Pa ja ću reći zato što imamo dijalog. A što pokazuje naš dijalog? Pa nemamo liječnike koji štrajkaju nekoliko godina, kojima se uvodi radna obveza. Nemamo sustav socijalne skrbi u kojem bježimo od udruga, bježimo od struke. Ne, mi zapravo želimo ostvariti dijalog i sa sindikatima i sa poslodavcima i to jasno i zorno pokazujemo. Isto tako rekao bih zapravo za određene prijedloge. Prijedlozi nemaju stranački predznak. Oni mogu biti dobri ili loši, a ovdje je bilo i dobrih i loših. Dobri su unutra, loši nisu. I konačno moram odgovoriti dakle još, kaže što se postiže objedinjavanjem socijalnih naknada? Pa čovjek treba otići u Centar socijalne skrbi. Ja mogu slobodno kazati da je malo centara, malo domova socijalne skrbi u kojima osobno nisam bio. Nisam slao neke svoje emisare da to malo vide. Ne, idem sam. I znam kako to izgleda. Znam koliko su kupusi pojedinih predmeta gdje socijalni radnik samo da bi jedno pravo ukomponirao u drugo pravo potroši i do tjedan dana. Tih tjedan dana je mogao iskoristiti za rad sa pojedincem ili grupom. Mogao je iskoristiti za kontakte, socijalne kontakte na terenu. Jer sustav se zove socijalna skrb. Pa nije samo skrb nego i ovo socijalna a to znači kontakt sa ljudima. I upravo da bismo taj kontakt ojačali da bi zapravo djelatnik iz Centra izašao vani, radio na terenu što oni i žele trebamo mu to omogućiti, a to znači više ljudskosti a manje papira. Hvala lijepa. u uobičajeno vrijeme ili kad se steknu uvjeti kako kaže kolega Lesar.